Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici! Evo nastavljamo sa sjednicom ove 23. sjednice sa točkom dnevnog reda na Prijedlog Zakona o potvrđivanju odluke br. 1/2011 vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Hrvatske od 5/5/2011 kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 4. uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane, u pogledu definicije pojma "Proizvodi s podrijetlom" čitanje, P.Z. br. 827. Ovo je hitni postupak P.z. br. 827. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je podnijela amandmane i oni postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona sukladno članku 169. Poslovnika Hrvatskog sabora. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Ruđer Friganović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo saborski zastupnici. Znači, 5. svibnja 2011. godine u Bruxellesu je usvojena Odluka br. 11/2011 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Hrvatske kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane u pogledu definicije pojma proizvodi s porijeklom i načina upravne suradnje. Prije usvajanja ove Odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje u Hrvatskoj je proveden postupak sukladno Zakonu o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji propisuje i pribavljanje prethodnog odobrenja Hrvatskog sabora. Podsjetit ću vas Hrvatski sabor je na svojoj 22. sjednici jednoglasno donio zaključak kojim je prihvatio ovaj prijedlog odluke. propisanog postupka Hrvatska je usvojila odluku i time formalno izrazila spremnost da bude vezana njezinim odredbama. Ovom odlukom u stvari mijenja se i dopunjuje Protokol 4. u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na kumulaciju u Europskoj uniji i Hrvatskoj što će omogućiti uključivanje Hrvatske u tzv. SAP sustav dijagonalne kumulacije podrijetla u koji su uključeni Europska unija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska. Kroz uključivanje Hrvatske u SAP sustav dijagonalne kumulacije štite se interesi hrvatskih gospodarstvenika, odnosno pojačava se njihova konkurentnost posebice u dijelu tekstilne, kožne, obučarske i metalske industrije. Naime, uključivanjem u ovaj sustav hrvatskim proizvođačima se omogućuje da u svoje proizvode ugrade i materijale iz drugih država koji su u ovom sustavu, te da tako dobivene proizvode izvoze kao hrvatske proizvode u treće države uz primjenu svih trgovinskih povlastica sadržanih u ugovorima o slobodnoj trgovini, a koji se temelje isključivo na podrijetlo robe. Ovim se znači otvara mogućnost izvoza tako dobivenih proizvoda hrvatskog podrijetla i na tržište Europske unije što do sada nije bilo moguće i zbog čega su hrvatski proizvođači posebno u ovim granama koje su navedene u stvari bili su zakinuti u tom dijelu konkurentske prednosti u trošku. Znači, trošku proizvoda koje su ugrađivali u, u trošku u trošku sirovine koju su ugrađivali u svoj proizvod. Također kroz uključivanje Hrvatske u SAP sustav dijagonalne kumulacije unapređuje se znači i konkurentnost tvrtki koje vode distribucijska skladišta u Hrvatskoj a iz kojih se pokriva poslovanje u cijeloj regiji. Naime, brojne europske tvrtke svoja su distribucijska skladišta smjestili upravo u Hrvatsku i uključivanje Hrvatske u ovaj sustav omogućavamo i tim tvrtkama prodaju i distribuciju robe europskog podrijetla u zemljama regije uz olakšavanje procedure. Znači uz zamjenske EUR1 certifikate čime također stječu pravo na povlaštene uvjete trgovanja koji su sadržani u ugovorima o slobodnoj trgovini. Dame i gospodo, hrvatsko gospodarstvo, hrvatski gospodarstvenici su iznimno zainteresirani za što skorije uključivanje Hrvatske u ovaj sustav kumulacije podrijetla kako bi se u uvjetima poslovanja izjednačili s uvjetima poslovanja ostalih zemalja u regiji. Stoga Vlada Republike Hrvatske Hrvatskog saboru predlaže donošenje ovog Zakona kako bi odredba ove odluke postala dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i time unaprijedile razinu konkurentnosti naših gospodarstvenika i naših tvrtki i ujedno im olakšale poslovanje na tržištima zemalja koje su tradicionalno naši najznačajniji trgovinski partneri. Znači, Europska unija i zemlje regije Albanija, Bosna i i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska. Zahvaljujem na pozornosti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice štovane gospođe i gospodo, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ovaj Zakon svakako valja podržati jer činjenica jest da će hrvatskim gospodarstvenicima, proizvođačima olakšati poslovanje i svakako to treba učiniti što prije. Proizvodi sa podrijetlom su svojevrsni brend neke države ili regije jer još od kraja 19. stoljeća, a vjerojatno i znatno ranije, možda i 3 tisuće godina prije današnjeg dana, još kad se iz …/Govornik se ne razumije./… izvozio kositar, u osvit brončanog doba je zemljopisno porijeklo bilo određena garancija kvalitete. Stoga i različiti pravni poreci, sustavi štite podrijetlo, nazive proizvoda koji dolaze iz neke zemlje ili regije, kako bi spriječili prodaju i zamjenu proizvoda pod tim nazivom. Iako se takvim propisima proizvođačima određenih proizvoda dodjeljuje svojevrsni monopol na uporabu imena regije ili zemlje, smatra se da takva upotreba ima opravdanje u osiguravanju visoke razine kvalitete proizvoda, a time i zaštite potrošača. I činjenica jest da oni rijetki hrvatski izvoznici koji su uspjeli na međunarodnom tržištu su dakle izuzetno zainteresirani za ovu komponentu, jer im brend, hrvatski brend donosi određenu tržišnu prednost. Uostalom to se i odnosi i na pregovaračka poglavlja intelektualnog vlasništva i pregovaračko poglavlje 1. slobodno kretanje roba. Dakle u širem kontekstu na infrastrukturu kvalitete. A treba i naglasiti da je i Hrvatska gospodarska komora putem svog centra za kvalitetu razvila i brendove koji se odnose na kvalitetu hrvatskih proizvoda, izvorno hrvatsko i hrvatska kvaliteta, dok Državni zavod za intelektualno vlasništvo vodi računa o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti. I s obzirom da je infrastruktura kvalitete na određeni način povezana sa, i sa ovim zakonom, odnosno i ovaj zakon bi bio nezamisliv bez funkcionalne infrastrukture kvalitete u Republici Hrvatskoj, prilika je to da se nešto kaže i o stanju na tom području u Republici Hrvatskoj, koje nije loše, pregovaračko poglavlje 1. je je zatvoreno, relativno bezbolno i brzo, čak i na čuđenje određenih kako gospodarstvenika tako i određenih vladinih dužnosnika. Zašto je to tako? Naprosto zato što se politika nije previše uplitala u to područje, ostavila je da se njime bave stručnjaci, eksperti, inženjeri i znanstvenici, gospodarstvenici, stručnjaci za kvalitetu i posljedično se sustav prilično dobro uredio, a i mi saborski zastupnici nismo odviše intervenirali u ove zakone iz tog područja, još otkako je 2003. godine usvojen prvi paket zakona kojima su osnovane iz bivšeg Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo zasebne ustanove, tj. Hrvatska akreditacijska agencija, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski mjeriteljski institut, zatim Hrvatski zavod za norme, te Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Međutim zbog modela financiranja koji je djelomično pretpostavljam uzrokovan i ovom krizom, gospodarskom i financijskom koja još punim intenzitetom trese našu zemlju, zbog modela financiranja Hrvatske akreditacijske agencije, štovani gospodine državni tajniče ona je pred financijskim kolapsom. Naime, kako se uzme koji novi posao, za koji gospodarstvenici uredno plate, bilo da se radi o ispitnim laboratorijima, certifikacijskim kućama, inspekcijskim organizacijama, oni uredno plate za svoje usluge akreditacije koje im provodi Hrvatska akreditacijska agencija, to ode u državnu riznicu, napuni se državni proračun, i nema se od čega platiti eksperte i ocjenitelje koji provode postupak i ispituju, ocjenjuju kompetencije, znanja i vještine vještine ovih organizacija koje su pristupile akreditaciji. Jedan od pomalo nezapaženih pokazatelja blagog oporavka hrvatskog gospodarstva, pogotovo onog koje je usmjereno na izvoz, jest i stalan porast broja akreditiranih tijela, koji eksponencijalno raste još od samog trenutka uspostave akreditacije u Republici Hrvatskoj, tako da trenutno ima oko 250 akreditiranih organizacija, odnosno tijela za ocjenu sukladnosti u Republici Hrvatskoj, a trend je još uvijek eksponencijalan jedini problem predstavlja to što sada akreditacijska agencija nerado prihvaća nove poslove, oteže sa starima i sa nadzorima, naprosto zato što nema odakle platiti usluge, vanjske usluge svojih ocjenitelja. Štovani gospodine državni tajniče, bilo bi paradoksalno da Hrvatska akreditacijska agencija ima na svom stalnom platnom spisku nekoliko stotina, pa čak i koju koju tisuću ocjenitelja, jer oni nemaju šta raditi tamo puno radno vrijeme, pa zato i postoje institucije kao što su fakulteti, instituti, stručne organizacije, laboratoriji, veleučilišta gdje rade stručnjaci za pojedina polja i koji svoju ekspertizu, znanje, vještine daju na usluge hrvatskom gospodarstvu putem infrastrukture kvalitete, odnosno Hrvatske akreditacijske agencije. Mi možemo biti ponosni u RH što taj sustav dobro funkcionira. Da smo čak i dobili zamolbu od nama susjedne Republike Slovenije koja nije uspjela uvesti sve akreditacijske sheme, poput RH, pa nas mole za pomoć, mislim nas u RH, za akreditaciju medicinskih laboratorija u nekim svojim bolnicama. Ali, u trenutku kad se preuzme taj posao to je izravni gubitak za Hrvatsku akreditacijsku agenciju, financijske ponor, istina Bog proračun se puni, ali postavit će se pitanje kad-tad i u državnoj reviziji Upravnom odboru Hrvatske akreditacijske agencije pa ljudi što vi to radite, kako ste, zašto ste dopustili da agencija ode u propast? Pitanje je i hoće li se to odraziti i na monitoring Poglavlja 1., jer kako smo čuli pregovori o punopravnom članstvu RH u Uniji su završeni, ali ostaje izvjesno da će se određeni oblici monitoringa još provoditi nad RH. I ukoliko dođe do sloma infrastrukture kvalitete Hrvatska akreditacijska agencija kao stožernog mjesta pregovaračkog Poglavlja 1. pitanje je hoće li se ono ponovno otvoriti. I hitno treba nešto načiniti kako bi sustav koji dobro funkcionira na čast i diku cijeloj Hrvatskoj pa i regiji da ne dođe do kolapsa nego da i dalje nastavi funkcionirati. Evo konačno su i riješeni, barem izgledno riješeni problemi sa Hrvatskim mjeriteljskim institutom koji 2 godine nije funkcionirao unatoč odluci Vlade, a na njega je sa naslanjala sljedivost umjernih etalona i referentnih tvari, a evo i to je riješeno. Ali se evo kao na nekom brodu koji tone otvaraju novi problemi i rupe. I apeliramo gospodine državni tajniče da probate nekako to riješiti jer Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji nedostaje između milijun i milijun i pol kuna za normalni rad do kraja godine, a taj novac ne bi išao iz proračuna nego bi se naprosto vratio u proračun kroz pojačani obim posla i normalno funkcioniranje i obveze koje iz toga proizlaze. Uz to Hrvatska akreditacijska agencija je podkapacitirana zbog pojačanog obima posla, ali ne može zaposliti nove ljude zbog zabrane zapošljavanja. Vezano uz ovaj zakon o kojem mi sada raspravljamo Hrvatska akreditacijska agencija je i ono tijelo koje nadzire laboratorije, koji ispituju kvalitetu proizvoda, koji se stavljaju u promet putem putem i ovog zakona. I to je još jedan pokazatelj važnosti cjelokupne infrastrukture kvalitete za hrvatskog gospodarstvo koje ujedno i prepoznaje EU kroz brojne IPA SDP će naravno podržati ovaj zakon i zaželjeti sreću našim gospodarstvenicima da što više potaknu izvoz pa čak i uz pomoć ovog zakona.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju Odluke br. 1/2011. Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Republike Hrvatske iz 5. mjeseca 2011. kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 4. uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane, u pogledu definicije pojma "Proizvodi s podrijetlom" i načina upravne suradnje. Sastavni dio odluke je i dodatak 5. koji specificira proizvode isključene iz kumulacije u zajednici i kumulacije u Republici Hrvatskoj. Uključiti se u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla znači unaprijediti uvjete poslovanja za hrvatske gospodarstvenike i povećati njihovu konkurentnost u međunarodnim okvirima. Što to donosi proizvođaču? Omogućuje mu da u svoj proizvod uključi i materijale iz druge države u sustavu te da ga izveze kao vlastiti proizvod u neku treću državu uključenu u sustav, a nužan uvjet su identična pravila podrijetla u ugovorima o slobodnoj trgovini koju između sebe primjenjuju države u sustavu. Eto iz tih razloga će i klub HNS-HSU-a podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo Odlukom br. 1/2011. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Hrvatske mijenja se i dopunjuje Protokol 4. 4. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i to u dijelu koji se odnosi na kumulaciju u EU i Hrvatskoj, odnosno Hrvatska se uključuje u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla u kojem su EU, Albanija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska u dijelu trgovine industrijskim proizvodima tj. u tzv. SAP sustav. Ovim će se hrvatskim proizvođačima omogućiti da u svoj proizvod ugrade i materijale kao sirovine iz nekih od spomenutih država, a da potom taj proizvod izvezu kao vlastiti, dakle hrvatski proizvod u treću državu u sustavu pod povlaštenim uvjetima trgovanja koje su za proizvode s podrijetlom predviđeni u ugovorima o slobodnoj trgovini. Posebno treba naglasiti kako se ovime otvara mogućnost izvoza tako dobivenih proizvoda hrvatskih podrijetla na tržište EU što do sada nije bilo moguće. Nadalje, podiže se razina konkurentnosti hrvatskih trgovaca i proizvođača prodajom robe EU podrijetla u zemljama regije. Kada se govori o interesima gospodarstva svakako treba spomenuti interese tekstilne, kožne, obućarske i metalske industrije ali isto tako i prehrambene industrije posebno prerađivače, proizvođača riba i ribljih proizvoda te isto tako interese distribucijskih skladišta koji su smješteni u Hrvatskoj, a iz kojih se pokriva poslovanje odnosno distribucija na području cijele regije. Za tekstilnu industriju ovime se omogućava izvoz roba u EU s ugrađenim materijalima npr. iz Turske. A kako će se ta roba nakon uključivanja u sav sustav imati hrvatsko podrijetlo na tržište EU izvozit će se po povlaštenoj stopi carine, odnosno neće se kao do sada naplaćivati puna carina. Uključivanje Hrvatske u SAP sustav značajno je za prehrambenu industriju kao primjerice tvrtke koje u zemljama regije kupuju sirovine npr. voće i povrće i prerađuju ih u Hrvatskoj. Do sada se pri uvozu tih proizvoda na tržište EU plaćala puna stopa carine, a sada će ti gotovi proizvodi od voća i povrća, konzervirani proizvodi, džemovi, smrznute višnje itd. na tržište EU uvoziti kao hrvatski proizvodi pod povlaštenim uvjetima. Također SAP sustav je značajan za proizvođače ribe i ribljih proizvoda koji dorađuju ribu izlovljenu u Jadranskom moru u zemljama regije, npr. kao što imamo Albaniju, prije izvoza u EU jer će omogućiti također primjenu povlaštenih uvjeta trgovanja odnosno stopa carine. Postoje još brojni primjeri kojima se može prikazati korist koju će uključivanje Hrvatske u SAP sustav dijagonalne kumulacije podrijetla donijeti našim tvrtkama. treba iskoristiti priliku i kazati da isto tako to će se odnositi te povoljnosti i na hrvatske tvrtke koje se bave logistikom i distribucijom. Naime brojne europske tvrtke najznačajnije u svojim sektorima izabrale su Hrvatsku za osnivanje distribucijskih skladišta iz kojih pokrivaju svoja poslovanja u cijeloj regiji, a problem im je do sada bila nemogućnost izdavanja zamjenskih EU 1 certifikata. Uključivanjem Hrvatske u SAP sustav rješava se i ovaj problem odnosno omogućuje se izdavanje zamjenskih EU certifikata čime smo za distribucijska skladišta izjednačili uvjete poslovanja u HRvatskoj s uvjetima poslovanja u ostalim zemljama regije. I na kraju klub HDZ-a podržat će donošenje ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Prije nastavaka jedna obavijest. Predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Igor Dragovan sazvao je sjednicu odbora dana u 11,00 sati u dvorani Ivana Kukuljevića. Dakle u 11,00 sati za sat vremena. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo državni tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Odluka br. br. 1/2011 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Hrvatske kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i Europske zajednice i njihovih članica u pogledu definicije pojma "Proizvodi s podrijetlom", prema toj odluci i kako su već prethodnici u svojim govorima istakli i rekli i gospoda iz Ministarstva gospodarstva, radi se dakle o sustavu dijagonalne kumulacije podrijetla proizvoda. I to ta dijagonala ili romb kako god hoćete, obuhvaća nekoliko zemalja bivše Jugoslavije i to Crnu Goru, BiH, Makedoniju i Srbiju uz Albaniju i Tursku ili kako bi se reklo na engleskom, kako Englezi to vole reći jugoregiju. Dakle, obuhvaća se dijagonalom potiho bez naznake, ali sasvim sigurno dijagonalna kumulacija industrijsko-gospodarska jugoregije. Točno je da su velike prilike Hrvatske ukoliko je bude znala iskoristiti pametno i osmisliti plan prema kojem bi Hrvatska zapravo bila i kako bismo mi željeli da ona bude zapravo vodeća u toj dijagonali, bili vrh ili središte onoga Pa i danas kada pogledate naše industrijske proizvode i koji nose naziv izvorno hrvatsko ili hrvatska kvaliteta, da ne spominjem sada proizvode, da ne reklamiram nikoga počevši od "Vegete", a to je prehrambena industrija, dakle u kojoj ima od 1 do 5% domaćeg supstrata domaćeg proizvoda. Sasvim sigurno je da je hrvatska kvaliteta bez obzira na manifestacije koje organizira i Hrvatska gospodarska komora i svi ostali prepoznatljiva. Vjerujte mi kada bi proveli anketu u građanstvu da bi sasvim sigurno velika većina rekla da su hrvatski proizvodi kvalitetniji od mnogih drugih. Neću spominjati u čemu to, ali prije svega u prehrambenoj industriji. I sada kada govorimo o hrvatskom gospodarstvu i kako to kaže u prijedlogu za donošenju zakona po hitnom postupku, da se radi između ostalih i osnova za hitno ili žurno izglasavanje ovoga prijedloga zakona, da su kaže, drugi osobito opravdani državni razlozi. Ja ne vidim objašnjenje koji su to drugi osobito opravdani državni razlozi za donošenje ili usvajanje ove odluke putem izglasavanja i zakona o toj odluci. Hrvatsko gospodarstvo koje bi ovim steklo priliku i šansu, a imalo ih je bezbroj, da je bilo vizije i strategije kod onih koji upravljaju ovom državom, dakle kod hrvatske Vlade, ali nažalost pokazatelji su takvi da je bruto društveni proizvod u padu, da kod građana kruži anegdota, bez uvrede da se ne bi netko uvrijedio, dakle anegdota da je gospodin ministar gospodarstva ministar bez portfelja, dakle nema gospodarstva hrvatskoga. Možda je grubo rečeno, ali zaista hrvatsko gospodarstvo takvo kakvo je kakvo je pitam se hoće li biti u stanju da ovu inicijativu, odnosno putem prihvaćanja ove odluke u zakonskom obliku da iskoristi tu priliku kako bi bilo, kako je rekao gospodin Kovačević, vodeće u ovoj regiji kako bi iskoristilo svoje šanse i u distribuciji za cijelu engleski rečeno jugoregiju, a ne više Jugoslaviju, a i za Albaniju i Tursku i kako bi baš Hrvatska, evo tu nema ni Slovenije, kako bi baš Hrvatska bila, jasno u stabilizaciji i pridruživanju zna se koje su zemlje, kako bi Hrvatska bila ta koja bi upravo bila vodeća u tome. S druge strane postavlja se pitanje s obzirom na gospodarstva drugih zemalja koje su navedene ovdje, a daju im se iste šanse, nema razlike u šansama niti je ovo zakon donesen samo za Hrvatsku. Dakle, radi se i o tome da se pitamo ukoliko Hrvatska ne bude sposobna da to prihvati objeručke, da iskoristi, da osmisli viziju, strategiju, hoće li onda druge države u regiji to učiniti. Prije svega mislim na Srbiju, Turska, Makedonija, Crna Gora itd. Jasno je da se ovakav zakonski prijedlog teško može odbiti i jasno je i to da ukoliko želimo pomak pomak bruto društvenog proizvoda, smanjenje stope nezaposlenosti, popraviti konkurentnost hrvatskog gospodarstva i pokrenuti i izvozni proces prema Europskoj uniji putem evo ovakve tzv. dijagonalne kumulacije podrijetla. Dakle kumulacija podrijetla robe iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine u nekakav proizvod koji će se zvati hrvatski, ali i obrnuto, dakle kumulacija i hrvatskih proizvoda u proizvode koji će nositi oznaku onih zemalja koje su u Sporazumu koje su u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, dakle i Srbije, Crne Gore, Makedonije itd. Jednostavno radi se o tome da se upravo to govorim miješa, miksa, kumuliraju podrijetla proizvoda. Kada bih ja znao da će i kada bismo znali da će to pripomoći upravo u onih segmentima o kojima sam govorio, a to je povećanje bruto društvenog proizvoda, smanjenje stope nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti i povećanje izvoza dakle hrvatskoga gospodarstva, onda bih objeručke digao ruku za ovo. Međutim, sudeći prema inicijativama koje je Ministarstvo gospodarstva poduzimalo pa onda dijelilo i pozajmice firmama prema političkoj podobnosti pa i firmama koje su u teškim gubicima i u lošem poslovanju, pa firmama koje ne plaćaju porez Hrvatskoj državi i svim tim da ne kažem manipulacijama koje se rade i koje su evidentne ili koje izlaze na vidjelo putem medija i putem raznih izvješća, a imamo ih. Bojim se da ni izglasavanje ovoga Zakona o Odluci br. 1/2011 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje da će vjerojatno manje koristiti Hrvatskoj negoli nekome drugome. Zbog toga ćemo se još u klubu konzultirati u svezi odluke da li izglasati ili da li glasati, hoćemo li glasati za ovaj zakonski prijedlog ili ne.

završili smo sa raspravom po klubovima. Još imamo pojedinačno, ali bih htio već sada naglasiti da mi imamo sada uvršteno u dnevni red 54 točke dnevnog reda, 13 je već 13 je već pripremljeno, a najavljene su još neke. Što to znači, to znači da bi morali raditi dnevno duže, to je kao prva mjera da to prevladamo. Druga bi bila utorkom još dodati, a treća bi i ponedjeljkom i utorkom. Ići ćemo da tako kažem, onako sagledavajući kako teče stvari pa ne moramo ponedjeljkom ako ne bude trebalo recimo pa ni utorkom ako ne bude trebalo, ali svakako trebamo prihvatiti da radimo duže. To bi bilo vjerojatno bolje nego imati izvanrednu sjednicu. Pa tako molim ipak da svi o tome malo promislimo, da evo tako bi to morali da završimo ipak ovo ljetno zasjedanje u predviđenom roku koji predviđa redovito Ustav. Ustav. To je kao napomena, molim da se klubovi o tome malo između sebe informiraju jer teško je ovdje,nekako nikad nema dovoljno ili velikog broja zastupnika i zastupnica pa evo da se međusobno informiramo o tome što nas čeka za ovih 15-tak dana. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Gospodin Davor Huška, izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o potvrđivanju odluke br. 1/2011 vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Hrvatske od od 5/5/2011 kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 4. uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane, a u pogledu definicije pojma proizvodi s podrijetlom i način upravne suradnje prethodio je zaključak Hrvatskog sabora sa 22. sjednice od 4. veljače 2011. godine kojim je prihvaćen prijedlog navedene odluke. Donošenje zaključka bio je i preduvjet za prihvaćanje stajališta Republike Hrvatske o uključivanju u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla kojim će se unaprijediti uvjeti za poslovanje hrvatskih gospodarstvenika, te njihova veća konkurentnost u međunarodnim okvirima. Sustav dijagonalne kumulacije podrijetla donosi naravno korist svim gospodarskim subjektima država koje su u nju uključene, jer omogućuju proizvođaču da u svoj proizvod uključi i materijale iz druge države koja je u sustavu, te da ga izveze kao vlastiti proizvod u neku treću državu također uključenu u sustav. A nužan uvjet da se to ispuni su identična pravila podrijetla o ugovorima o slobodnoj trgovini koji između sebe primjenjuju države u sustavu. Naravno, što je više država uključeno u ovakav sustav dijagonalne kumulacije veće su i mogućnosti za akumuliranje materijala, te veće gospodarske koristi za sve one koji su u sustavu. U ovaj sustav uključeni su uz 27 članica kako smo čuli i Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska. Ali Turska samo za industrijske proizvode. Usvajanjem odluke broj 1. iz 2011. Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Hrvatske od 5.5.2011. kojim se mijenja i dopunjuje protokol 4. u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane, u pogledu definicije pojma proizvodi s podrijetlom i načini upravne suradnje Republika Hrvatska uključuje se u SAP sustav dijagonalne kumulacije podrijetla. Ovaj zakon, odnosno odluka dovest će do veće konkurentnosti Republike Hrvatske, hrvatskih gospodarstvenika, a što nam kao jedan od osnovnih nedostataka na koje treba posebno obratiti pažnju, na kojima treba poraditi sugerira i Međunarodni monetarni fond u svojim zadnjim ocjenama gospodarskog oporavka, odnosno brzine gospodarskog oporavka i procjene gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Sigurno da će ovaj Zakon posebno pozdraviti hrvatski gospodarstvenici, izvoznici, a prvenstveno tekstilci, drvari, obućari, metalci, kožari, ali i drugi naravno koji uz prehrambenu industriju koji idu prema zemljama koje su u sustavu sa izvozom svojih proizvoda. Zbog svega navedenog podržat ću donošenje ovog Zakona. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. kao što je rečeno ovaj Zakon nabacuje priliku, loptu hrvatskim gospodarstvenicima da budu konkurentniji, da uvoze sirovine od tamo gdje su kvalitetnije, jeftinije a da svejedno konačni proizvodi budu brendirani kao podrijetlom iz Dakle, cijeli ovaj Zakon zapravo potpomaže brendiranje, odnosno stvaranje robne marke iz naše države. Međutim, to je daleko premalo za ovako nekonkurentno gospodarstvo kao što je gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. I trebalo bi uz različite druge gospodarske i ine mjere primijeniti i čitav drugi spektar, čitav spektar mjera iz područja infrastrukture kvalitete na hrvatske proizvode. Hvale je vrijedan projekt Centra za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore sa brendovima izvorno hrvatsko i hrvatska kvaliteta. druge eko markice recimo za ekološke proizvode, ali hrvatske firme i gospodarstvenici koji prepoznaju ove vrijednosti su se i certificirali kod europskih certifikacijskih kuća za mnoge druge certifikacijske sheme. U prosincu 2010. godine Međunarodna organizacija za standardizaicju je usvojila i normu ISO 26000 o socijalno odgovornom i etičkom poslovanju. Očekuje se da će ta norma biti najuspješnija norma poslije one serije normi ISO 9000 jer zacrtava pravce u kojima moraju djelovati organizacije, firme, kompanije, bilo nacionalne ili multinacionalne ili čak i pojedine Jer je neslužbeno čak i organizacija Ujedinjenih naroda nekako ukazala da očekuje da se u budućnosti i pojedine vlade ponašaju prema toj normi Bili smo svjedoci što se desilo engleskoj firmi "British petrolium" nakon one nesreće u Meksičkom zaljevu. Naprosto ljudi više nisu željeli kupovati kupovati njene proizvode, tankirati benzin na njenim pumpama ili što se dogodilo sa nekim proizvođačima svjetskih robnih marki koji su koristili dječji rad u azijskim državama, potplaćivali djecu koja su radila za manje od dolar dnevno da bi se tenisice prodavale za nekoliko stotina dolara. Socijalno osviješteni potrošači u zapadnim demokracijama naprosto bojkotiraju takve proizvode. Postavljam retoričko pitanje, nije li možda ijedna od dobrih niša za hrvatsko gospodarstvo upravo i niša socijalno odgovornog poslovanja, i postavljam također pitanje zašto Vlada nije agilnija u promoviranju i takvih vrijednosti. U Saboru je odbijen SDP-ov prijedlog zakona da se neplaćanje radnika što prevedeno znači robovski rad, jer ako netko radi a ne plaća, a ne dobiva plaću, onda je on rob, naprosto tako, ali SDP-ov zakon je odbijen sa saborskom većinom, novi nije pušten u proceduru, a recimo norma ISO 26 tisuća izričito zabranjuje takve slučajeve, kao što zabranjuje i bilo koju diskriminaciju, po bilo kojem obliku kao što isključuje negativan utjecaj i zagađivanje okoliša, i Zašto hrvatska Vlada ne napravi jedan iskorak i recimo krene u usvajanju te norme i uređivanju hrvatskog gospodarstva u tom smjeru. Ovaj zakon je dobar, podržat ćemo ga, svi ćemo rado za njega glasati jer pruža dodatnu šansu hrvatskim gospodarstvenicima i dodatnu šansu da se brend Republike Hrvatske kao njenog imena pojavi u međunarodnom okruženju kao prepoznatljiv znak kvalitete. Ali također postavljam retoričko pitanje, hoće li to zaista pomoći hrvatskim proizvodima ako se zna da dolaze iz Republike Hrvatske, stavljaju se na tržište Europske unije, a Hrvatska se eto veže i sa skandalima na masovnim sportskim priredbama, skandalom na, nedavnim skandalom na splitskoj rivi, ili ovim najnovijim neugodnim saznanjima, primjerice što današnje novine pišu da Hrvatskom slobodno šetaju raznorazni kriminalci, silovatelji i ubojice, a naš pravni sustav ništa o tome ne radi i neučinkovit je. Postavljam pitanje, da li onda brendiranje hrvatskog imena kao robne marke zaista će značiti robnu i tržišnu prednost u Europskoj uniji. Vlada treba puno više poraditi ne samo na sektoru infrastrukture kvalitete nego i i svim ostalim sektorima da bi hrvatsko ime kao robna marka bilo na svjetskim tržištima cijenjeno i prepoznato. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ruđer Friganović. Izvolite. volio samo kao završnu riječ reći da se iako se radi o relativno ja bih rekao nomotehnički čak kompliciranom naslovu i pomalo suhoparnoj temi akumulacije podrijetla, radi se o suštinskom interesu hrvatskog gospodarstva prema, temeljem kojega je prema Ministarstvu gospodarstva i prema našim pregovaračima sa Europskom unijom bio iznimni pritisak gospodarstvenika da se upravo ovo donese. Naime o čemu se radi. Treba znati da SAP sustav akumulacije postoji i s Hrvatskom i bez Hrvatske, odnosno upravo je problem hrvatskog gospodarstva bio što do današnjega dana ono nije bilo uključeno u SAP sustav akumulacije podrijetla, zbog čega naši tekstilci nisu mogli uvoziti sirovine iz zemalja, znači koje su uključene u taj sustav i po povlaštenim tretmanom ga izvoziti u Europsku uniju, odnosno ako bi ugrađivali takve sirovine koje su koje su jeftinije od onih koje oni su inače bili prisiljeni nabavljati imali su visoke zaštitne carine. Vrlo plastično govoreći možda bi proizvodnja traperica koja je u Hrvatskoj bila u jednom trenutku vrlo dobro razvijena i danas postojala, da smo imali SAP sustav akumulacije, odnosno znači da smo ga imali do današnjeg dana. Prema tome mora se, ne bih želio da s ove govornice ode poruka da se radi o ikakvim novim integracijama ekonomskim ili političkim. Radi se o suštinskom interesu hrvatskog gospodarstva u kojem se hrvatska industrija u ovome dijelu znači napokon stavlja u jednaku razinu, kao i zemlje iz okruženja. Slovenija je dakako uključena u SAP sustav akumulacije, samim time što je članica Europske unije, i zbog toga bi volio da ovaj Dom ustvari doista, kao i kada se prvi put glasovalo o ovoj odluci doista jednoglasno donese tu odluku, ukoliko treba definitivno možete provjeriti kod vaših gospodarstvenika o tome da se radi doista o njihovom interesu, i vjerujem da je takva odluka doista u interesu hrvatskog gospodarstva. Ona omogućuje hrvatskoj industriji da one dijelove i faze proizvodnje koji, u kojima nismo troškovno konkurentni, koji ne daju dovoljno visoku dodanu vrijednost, nabavlja iz regije i iz drugih zemalja, a i da ih ugrađuje u hrvatski proizvod i da onda kao takav izlazimo na tržište Europske unije koje je za nas kao što znamo ključno tržište. Prema tome, evo još jednom uz zahvale svima na njihovim, na raspravama, ja bih još jednom apelirao na ovaj Dom da doista zdušno podrži donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.